и да престанете да тупате топката във Вашето поле, за да печелите време. Моля Ви, изхвърлете „дъвката“ Велико народно събрание, защото дневният ред на обществото е друг. Вие не разбрахте ли, че няма да има Велико народно събрание по Вашите правила? Гражданите, хората вече 53-ти ден са по улиците и площадите и искат едно – оставка, искат машинно гласуване, искат честни избори. Това е. Друго нищо не помага. Благодаря, уважаема госпожо Нитова. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Митев.

Уважаеми народни представители, аз изразявам удовлетворението си от това, което беше постигнато в Правната комисия като решение по отношение на § 16 и предложението за създаване на различен от общия ред за избор на народни представители във Великото народно събрание. Нашите мотиви, за разлика от мотивите на опозицията, са принципни и почиват изцяло на Конституцията,

Освен това, следва да отбележим, че Великото народно събрание се свиква за решаване на съществени въпроси, свързани с устройството и организацията на държавните органи, формата на държавно управление и не би следвало с въвеждането на подобна смесена система, каквато ни се предлага в § да се ограничава представителността на българските граждани във Великото народно събрание. Би следвало да се осигури точно обратното – максимална представителност на различните обществени групи, максимална възможност за всички политически сили без значение от тяхната големина, да бъдат представени и да изразят своите и на своите избиратели тези идеи при промяна на Конституцията или при приемане на нова Конституция. Още веднъж

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Всеки един законопроект трябва да решава определени проблеми – обществено-политически, обществено-икономически, но с предложения законопроект – – § 16, аз специално не разбирам кои точно проблеми се решават и какво ще се промени с промяна на методологията, начина на избиране и системата на народни представители във На мен лично не ми е понятно такъв важен процес с кого е консултиран и въобще дали е обсъждан? Също така бих желал да се обърна и към вносителя: защо се предлагат две различни методологии на определяне на едномандатните и многомандатните райони? Какво е предимството на едната методология и какво е предимството на другата методология? За мен това ще доведе до организационен хаос и до допълнителни грешки и на напрежение при изборния процес. От друга страна, ще доведе и до ограничаване на представителността на цели групи и на цели прослойки от населението, както и

Ненапразно законодателят е отменил мажоритарния вот, тъй като е отчел, че това е един недостатък на съвременния изборен процес. Все още не е ясно и не ни се обяснява как точно ще става предлагането в многомандатните райони, пък и в едномандатните, тъй тъй като към настоящия момент може да бъде предложена листа партийна и може да бъде предложена листа от инициативен комитет. Между другото, това нещо с инициативните комитети, трябва да Ви кажа, че го няма никъде, в Европейския съюз поне, а се предлага само и единствено в България. Откъде е черпен този опит и какви са точно целите, които преследва вносителят с това? И как точно различните инициативни комитети ще осветлят населението по въпросите, по които техният представител и неговото мнение ще вземе отношение във Това, което мога да Ви кажа към настоящия момент, е, че не се решават установените проблеми, а именно купен вот, контролиран вот и организационни нарушения.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители, аз няма да коментирам същността на тези предложения, защото просто не си заслужава. Няма експерт в България, който да е дал положително становище по отношение на тези Ваши предложения за Велико народно събрание. За нас този парламент е изчерпан. И още когато се зароди тази идея у Вас за Велико народно събрание, за промяна на правилата за избор на Велико народно събрание, за нова Конституция ние ясно и категорично заявихме, че в този театър няма да участваме, няма да участваме в тези дебати. Защото целите, единствените цели на този театър, който разиграхте с тези предложения, са две. Първата е на практика да се обезсмисли машинното гласуване, което го прокарахте в промените до този момент в Изборния кодекс, и, втората е оставането Ви на власт поне още малко.

волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;“.“ Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „Създава се нов §...: „§... В чл. 326 се правят следните изменения: 1. В заглавието „Жребий за определяне на номер в бюлетината“ думата „ номер“ се заменя с „поредност“. 2. В ал. 1 думите „Поредните номера“ се заменят с „Поредността“ и думите „Определеният пореден номер“ се заменят с „Определената поредност“. 3. В В ал. 2 думата „номер“ се заменя с „поредност“.“ Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „Създава се нов §...: „§... В чл. 328, ал. 3, т. 1 думите „с номера“ се заличават.“ Комисията не подкрепя предложението.

Параграф 18 – текст на вносител. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „§ 18 се изменя така: „§ 18. В чл. 434, ал. 1 т. 7 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 13.

Гласували 192 народни представители: за 85, против 99, въздържали се 8. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за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

Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „Създава се нов § ...: „§... В чл. 371, ал. 1, т. 3 се изменя така: „3. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията,

Желаещи има ли? Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване първото предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за редакция в чл. 350. Гласували

157 народни представители: за 19, против 135, въздържали се 3. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване

Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „Създава се нов §...: „§... В чл. 372 се правят следните изменения: 1. В заглавието „Жребий за определяне на номер в бюлетината“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 Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „Създава се нов §...: „§... В чл. 421, ал. 1, т. 4 се изменя така: „4. квадратче за поставяне на знак „X“ или „V“, отразяващ волята на избирателя, срещу което е изписано наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет;“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „Създава се нов §...: „§... В чл. 422, ал. 1, т. 4 думите „изписан поредния номер“ се заменя с „изписана поредността“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „Създава се нов §...: „§... В чл. 423 се правят следните изменения: 1. В заглавието „Жребий за номер в бюлетините“

Откривам разискванията по осемте предложения за нови текстове в Изборния кодекс. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Закривам разискванията. Оттегляте Вашите? Изключително удачни предложения и Вие ги оттегляте?!

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаването на нов параграф, свързан с промяна на чл. 386, ал. 2. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаването на нов параграф, свързан с промяна на чл.

Режим на гласуване. Гласували 176 народни представители: за 18, против 153, въздържали се 5. Предложението не е прието. Последното предложение на същите народни представители е свързано с нов параграф във връзка с чл. 397. Режим на гласуване.

Има ли изказвания по текста на вносителя и по предложението на народните представители? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители

Има ли изказвания по § 19? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване неприетото предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, свързано с чл. 440. Гласували

Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията. Режим на гласуване по предложението на Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

от Комисията. Гласували 174 народни представители: за 73, против 89, въздържали се 12. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители: „Създава се § 20а: „§ 20а. В чл. 475 се създава ал. 3: (3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 могат да се съставят и в отсъствието на нарушителя.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители: „Създава се § 20б: „§ 20б. В чл. 496, ал. 3 думите „наказанието се налага с решение на Централната избирателна комисия“ се заменят с думите „наказателните

20в: „§ 20в. Създава се чл. 496а: „Връчване на акта за установяване на административно нарушение с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, на таблото за обявления и в интернет страницата на съответния орган. В В последния случай актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители: „Създава се § 20г: „§ 20г. В чл. 498 точката след думата „наказания“ се заличава, поставя се запетая и се добавят думите „доколкото с този кодекс не е установен друг ред“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов:

2. В т. 3, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“. 3. В т. 4, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“. 4. В т. 5, буква „а“ думите „по постоянен адрес и по настоящ адрес“ да се заменят с думите „по постоянен адрес или по настоящ адрес“.“ Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Александрова. Имате думата за изказване по шестте предложения за създаването на нови параграфи. Заповядайте, господин Митев. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Аз ще обоснова нашите предложения, свързани с административнонаказателните разпоредби.

На първо място, предвиждаме възможност актовете за установяване на административни нарушения в хипотезите на чл. 475, ал. 1 и 2 да бъдат съставяни в отсъствие на нарушителя. Тъй като тези нарушения се извършват в изборния ден, трудно е да се осигури присъствието на нарушителя и в много случаи именно заради това тези актове

или от оправомощени от него длъжностни лица. В момента тези наказателни постановления се издават само и единствено от председателя. Председателят трябва да ходи по всички съдебни производства, когато тези наказателни постановления биват оспорени пред съда, което, в интерес на истината, го няма в нито едни други административнонаказателни разпоредби, в който и закон – председателят на представляващия орган да се явява сам пред съдилищата. Затова създаваме възможност той да може да упълномощава други длъжностни лица – така, както е в останалите закони. Установява се и специален ред за връчване на актовете за установяване на административни нарушения, като актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи, се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, на таблото за обявления и в интернет страницата на съответния орган. В последния случай актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението.“ Комисията не подкрепя Закона за електронните съобщения, в Закона за авторското право и сродните му права, която практически улеснява връчването на актовете за установяване на административно нарушение. Тоест тези предложения са насочени към улесняване на административнонаказателната дейност на

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Христиан Митев за създаването на нов § 20а. Гласували

Гласували 161 народни представители: за 87, против 70, въздържали се 4. Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители за създаването на нов § 20г. Гласували 152 народни

§ 20а. Гласували 166 народни представители: за 17, против 75, въздържали се 74. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христиан Митев и група народни представители за създаването на § 20б, неприето от Комисията. Гласували

Гласували 157 народни представители: за 19, против 135, въздържали се 3. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаването на нов параграф

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Гласували 168 народни представители: за 19, против 142, въздържали се 7. Предложението не е прието. Процедура – господин Летифов. Благодаря, господин Председателстващ. Уважаеми колеги, колеги, процедурата ми по начина на водене е, че в последните десетина гласувания аз лично гласувах без биометрия, без да слагам пръста – само с наличието на карта. Молбата ми към Вас е или да рестартирате системата, след това да направите справка в колко от гласуванията ние гласувахме без биометрия и това поставя ли под съмнение текстовете, които гласувахме… (Шум и пробвахме го цялата група. И въпросът ми: какво правим с текстовете, за които ще остане съмнението, че не се е използвала системата по предназначение, за да се легитимират народните представители? Благодаря.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Ще Ви кажа какво установи нашата парламентарна група. Наистина в последните може би повече от десет гласувания, когато обявите процедура по гласуване, пултовете изписват „Поставете пръстов отпечатък“, след което веднага преминават към режим „Гласувайте“, без да се постави пръстов отпечатък. Това е точно така. От името на групата Ви го заявявам – обърнете внимание, защото наистина има съмнение в гласуването. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Господин Председателстващ, уважаеми народни представители! Това, на което се натъкнахме, както се изразиха колегите от „Движението за права и свободи“ и от БСП, дори е документирано с цел, ако е необходимо, да се докаже – без биометрия, без поставяне на пръстов отпечатък, днес пултовете от само себе си разрешават гласуване! Това говори за – какво – легитимността на кворума на Народното събрание (смях от ГЕРБ), за легитимността на приетите текстове, уважаеми колеги! Което означава, уважаеми господин Председателстващ – като ръководство на Народното събрание, направете справка, ако е възможно, защото аз се съмнявам да се направи такава справка, дали текстовете, които днес приехме, отговарят на това, което досега говорих – за легитимност или нелегитимни текстове! Благодаря Ви.

законопроектите за изменение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за изменение на бюджета на държавното обществено осигуряване. Какво имате – процедура или обратно мнение? Процедура – господин Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Преди да подложите на гласуване това предложение, моля, наистина проверете системата за гласуване. Ако се гласува самото предложение, не се знае кой в залата е гласувал. Нека да не оставаме с впечатлението и убеждението, което е очевидно, за съжаление, че кворумът в този изчерпан парламент се дължи на тарикатлъци и машинации с машинното гласуване – с пултовете! Благодаря.

Добре, ще я подложа. Спокойно! процедурата е изключително важна, защото продължаването на заседанието е под въпрос. Какво виждат българските граждани в момента? Една неработеща система и един парламент, който им предлага нови изборни правила – къде с машини, къде с хартия! Този парламент ли ще въвежда в момента смесения, осакатен и обезобразен машинен вот, който парламент гласува без биометрия, тоест той не зачита собствената си система и правила на гласуване?!

Господин Тишев и господин Кутев – моля, квесторите, съдействайте.

по процедурите на господин Летифов, господин Ченчев, господин Ибрямов и господин Божанков по отношение начина на гласуване и забележките по отношение на системата.

няма и промяна на местата на народните представители – никой не е променил местостоенето си. По тази причина – поради скоростта на подаването на текстовете, системата отчита гласуването на всеки един от Вас. Това е. След като държите заседанието да върви по-бавно, тогава то ще върви по-бавно и ще изчакаме, но никой не е променял мястото си – аз следя гласуването, оттук много добре се вижда, с изключение на това, че госпожа Дариткова стана и излезе от залата. Това е. Какво има – процедура? Поредната процедура.

Днес ние нямаме решение на Народното събрание и са прави колегите, които поставят въпроса за легитимността на всички гласувания назад! Вие колкото и да искате да казвате, че колегите не са си сменяли местата, че са гласували със собствените си карти – да, сигурно е така, но не са гласували с биометрични данни. Тоест чл. 66 от Правилника в днешния ден е нарушен, което поставя под съмнение гласуваните текстове от този параграф назад – не знам докога! Благодаря Ви.

Господин Биков, процедура ли? моля да направите забележка на колегите от Левицата и ДПС, които започнаха тук да правят показно какво ще правят, след като въведем машинно гласуване на изборите. Ето това ще правят. (Ръкопляскания Всички те са гласували така, както са пожелали, вотът им не е подменен, решението е взето, така както са решили да го вземат, обаче изведнъж се оказва нелегитимно, защото гласовете им са по-малко! Същото нещо те ще направят и на изборите – понеже ще получат по-малко гласове, ще излязат и ще кажат: машините са виновни за това! (Ръкопляскания от ГЕРБ и ОП.) Колеги, не машините, а хората гласуват! Вие сте гласували

Виждам доста вдигнати ръце. Поредно пояснение, за втори път – няма никакво нарушение на чл. 66,

пръст. Сега давам думата на останалите желаещи за процедура. Господин Ибрямов.

Уважаеми господин Председател, колеги! Господин Председател, допускате от трибуната на Народното събрание колегата от ГЕРБ да прави внушения. Проблемът не е в това как един народен представител ще гласува, уважаеми колеги! Разбира се, че ще гласува по този начин, по който му повелява съвестта и групата. Проблемът е в пултовете, защото без биометрия мога да гласувам на три отделни места! Без биометрия! (Шум и реплики

Председател, умолявам Ви, без да допускате внушения на народни представители – кой за кого, как е гласувал или как ще гласува, наистина да се направи проверка и да се установи легитимността на приетите текстове, защото това

А, да, извинете.

с биометрия и без биометрия. (Шум и реплики.) Естествено и съвсем нормално е да се успокоим. Има нарушения на Правилника, защото при това важно гласуване нямаше биометрия и е нормално народните представители да се съмняват в гласуването. (Шум и реплики.) Съвсем нормално е! И нещо друго – някой може да не е станал от мястото си или да е станал, картата да е там и да се гласува без биометрия. Толкова е просто. Повтарям, никой не е ставал от мястото си, никой не е променял мястото си. Гласувал е от пулта, на който е положил пръста си в предните гласувания. Системата не успява да сработи и по тази причина разрешава. Системата е изправна. Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас, тъй като до този момент ние всъщност слушахме единствено упрек затова, че системата за гласуване с биометрични данни не е сработила в една част от залата – в лявата част и в част от центъра. Странно как в дясната част от залата нямаме такива данни да не е работила системата без биометрия?!

Това, първо. Второ, след като имаме и взаимоизключващи се твърдения и оспорване на така наречената легитимност – българската дума е законност на гласуването и на приетите текстове, уважаеми дами и господа народни представители, които оспорвате законността на текстовете: има Конституционен съд. Съберете си необходимия брой народни представители, съберете си необходимия брой подписи, обжалвайте ги в Конституционния съд. Няма как председател на Народно събрание, заместник-председател, служители от администрацията на Народното събрание, поддържащи системата, да Ви дадат отговор в момента дали текстовете са законни, или не са законни. Дали имаме нарушаване на процедурата, дали имаме противоконституционни текстове решава само и единствено Конституционният съд. Справете се с Конституцията, колеги.

Извинявайте. Ако си спомняте, преди това имаше много претенции, че се гласува с чужди карти (шум и реплики), съответно – основания за неспазване на Конституцията, където е записано при какъв кворум се вземат решенията в Народното събрание. Ще повторя това. Ако не се лъжа, имаше и сезиране на Конституционния съд тогава по отношение на това дали Законът е бил приет съобразно разпоредбите на Конституцията за кворума. Ще повторя това, което каза господин Митев, аз затова от одеве вдигам ръка. Ами съберете си необходимия брой народни представители – 48, ако не се лъжа, внесете си иска или сезирайте Конституционния съд затова, че този закон или предните, които искате, е приет при условията на противоконституционност. Нека да вървим напред, иначе е очевидно – Вие искате да блокирате работата на Народното събрание. Искам да напомня, уважаеми народни представители, предстоят ни два много важни закона, които се очакват от българските граждани – за Здравноосигурителната каса и още един. Очевидно – Вие заявихте, че желаете да ги подкрепяте, явно, че сте променили Вашето мнение – не желаете да ги подкрепяте. Заявихте вчера и онзи ден, че ще влизате и ще се регистрирате,

или не искате, или не можете да разберете къде е проблемът и какви са нашите претенции. Проблемът не е в това кой народен представител от кое място е гласувал. Моето място е тук, аз днес гласувам там на три различни места. В това не е проблемът. Проблемът е в това, че като не работи биометрията, е възможно да са гласували хора, които не са в залата, тоест някой колега да е гласувал с чужда карта, което като цяло поставя под съмнение избора, който сме направили, и решенията, които сме гласували. Какво пише в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание? Че гласуванията стават с биометрия, както цитира господин Свиленски. Господин Лазаров казва:

да се ограничим с процедурите. Господин Гьоков, заповядайте, но просто едно и също да се повтаря непрекъснато – не виждам особен смисъл. Уважаеми господин Председател, имам процедура по начина на водене. Безспорен факт е, че през последните гласувания – не знам откога, се гласува без биометрия. Безспорен факт е, че това е нарушение на Правилника.

законопроект или не, че не е отчетен моят вот или на колегите. Аз твърдя, че по този начин оставяте съмнения във всичко – в приемането на Закона, оставяте съмнения дори в кворума сутринта дали е бил такъв? Аз откъде да знам, че след като съм бил извън залата Вие не сте изключили биометрията и не са регистрирали колегите с чужди карти – има колеги, които ги няма, за да осигурят кворума за работата на Народното събрание?! За това става въпрос. И за да не спорим повече, аз Ви предлагам да измислите някакво решение да излезем от тази ситуация. Защото, пак Ви казвам, дали ще сезираме Конституционния съд, или няма да го сезираме – няма никакво значение.

Особено Ви казвам, чувствителен е въпросът с кворума, който Вие не можете да събирате сутрин. Оставяте съмнение у мен и у хората, че осигурявате кворума по този начин – като изключвате биометрията.

Ще бъде направена справка, ще бъде предоставена информацията, която доказва, че е гласувано с биометрия. В мен пък остава съмнението, господин Гьоков, дали това, което Вие казвате в момента, е така, както и Вашите колеги? Първо, защо и само в лявата страна на залата? Дали реално, народният представител, гласувайки, вижда, че има нередност, изчаква тази нередност да се повтори 30 – 40 пъти и сега, един след друг, в индийска нишка правите изказвания от катедрата? Това по-скоро, извинявайте, ми прилича на партийно мероприятие. Няма никакво съмнение в биометрията.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Ще говоря по проблемите със самите устройства и това, че има внушения от трибуната от различни народни представители, че едва ли не не е имало кворум, едва ли не се гласува с други карти и всичко останало, господин Председател, моля Ви, предоставете на всички тези народни представители, които искат по часове и секунди всяко едно гласуване, и видеозаписите от цялата зала, които са нон-стоп, за да сравнят дали народните представители са гласували, дали са гласували с други карти, дали са били в залата за регистрация, дали са били в залата за гласуване? Защото записите са непрекъснати. И това, че някой внушава, че има подмяна на гласуването – просто е лъжа! Има запис нон-стоп, който снима цялата зала, и тогава Вашите лъжи ще лъснат! Благодаря Ви, господин Ангелов. Вече е разпоредено да се направи разпечатка. Видеозаписи няма да бъдат предоставени, а ще бъдат предоставени при поискване от председателите на групите на Председателски съвет. Госпожо Александрова, заповядайте. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. По § 21 по вносител има предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „Параграф 21 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението.

Разискванията по § 21 са открити. Имате ли изказвания? Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова за отпадане на § 21. Гласували

представител Красимир Ципов и група народни представители. Ако позволите, оттеглям предложението с оглед на това, че не беше приета Глава петнадесета при предходни гласувания. Предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов: „Създава се нов §..: „§… В Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за народни представители,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 „§… В Методика за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България, в V., V., т. 5.3 се изменя така: „Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от националната избирателна квота.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители: „Създава се нов

за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници, в V., т. 5.2 се изменя така: „Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от общинската избирателна квота.“

Моля народните представители да запазят тишина и уважение и да си говорят на Вие. (Оживление и смях.) Гласували 157 народни представители: за 19, против 135, въздържали се 3. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаването на нов параграф пак за Методика № 2, условно го наричаме. Гласували

158 народни представители: за 17, против 139, въздържали се 2. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаването на нов параграф към Приложение № 4 от Методиката. Гласували

И последното предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов за създаването на нов параграф в Методиката – предложение трето на тази група народни представители. Гласували

Гласували 168 народни представители: за 18, против 141, въздържали се 9. Предложението не е прието. С огромна благодарност към господин Ципов – седем листа прескачаме, отиваме на „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следното наименование на подразделението: „Заключителна разпоредба“. По § 22 има предложение на народния представител Христиан Митев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 22 да бъде отхвърлен. отхвърлен. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 20. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители:

по тестване и сертифициране на машините за гласуване при произвеждане на избори в Република България.“ 2. Досегашните ал. 6 – 9 стават съответно ал. 7 – 10.“ Комисията не подкрепя предложението.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще взема отношение по предложението на „Обединени патриоти“

жители на населеното място, както е в този момент, на 200 жители. (Шум и реплики.) Какви са мотивите за това наше предложение? Една голяма част от селата в България са именно в порядъка между

подлежат на избор на свой кмет. Не виждаме причина хората от тези населени места да нямат право да определят кой ще бъде техният представител за следващите четири години и кой ще управлява това населено място. Смятаме, че по този начин ограничаваме правото на българските граждани в тези населени места да могат да избират своя кмет. По какво се различава един човек, който живее в такова населено място, от един човек, който живее в село с 350 души? Не виждаме причина това нещо да става. Още повече, чувал съм аргументи в посока на това, че сме щели да харчим допълнително пари за избори в такива населени места. Няма нищо такова. Избори се провеждат заедно с всички останали видове местни избори. Както се гласува там за кмет на община, така се гласува и за общински съветници и ако се гласува за кмет на населеното място, това няма да е никакъв проблем за бюджета на държавата. Защо предлагаме населени места над 200 жители? Защото в България има много обезлюдени населени места. Обсъждахме и въпроса изискуемият минимум да бъде 100 жители. Но в крайна сметка има много населени места, в които по постоянен адрес има има хора, които са регистрирани, но де факто много от тях не живеят там и тези места са почти обезлюдени. Така че смятам, че 200 е един доста оптимален вариант и нека да дадем шанс и на хората от малките населени места да могат да избират своите кметове. Благодаря Благодаря, господин Богданов. Реплики? Няма. Господин Божанков, заповядайте за изказване.

което назад във времето винаги сме защитавали и подкрепяли също и от нашата парламентарна група. То е важно за малките населени места. Следва, за съжаление, демографските тенденции в България. То е демократично, то е правилно и юридически издържано. Не проявяваме някаква ревност, че друг го е внесъл. Предлагам на останалите колеги да постъпят по същия начин и да го подкрепят, защото малките населени места на България наистина го заслужават. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

Уважаеми господин Председателю, уважаеми дами и господа народни представители! Радвам се, че колегите от БСП ще подкрепят това предложение. Господин Богданов много ясно обоснова причините, поради които това трябва да стане. Аз по-скоро ще се обоснова като дългогодишен администратор. След осем години кметуване съм виждал доста неща, неблагоприятни в тази насока. Колеги, в началото Законът беше, което беше абсурдно, до 500 души души да избират кмет. Спомняте си в предния парламент, много мъдро ние променихме решението на 350 човека, пак според мен настоявахме още тогава да бъде Стигнахме до един компромис от 350 човека. Помните какви дебати бяха в предния парламент. Но, колеги, наистина си струва да подкрепим това предложение за 200 души и над 200 да си избират кмет. Защо, колеги? Защо, колеги? Защото, ще го кажа направо: общинските кметове на много общини, специално където имат много села, се явяват едва ли не като някакви гаулайтери в своята община. Какво правят те в момента? При 350 души, което за мен е много, и демографската криза виждате колко сериозно ни удря, като нямаш 350 души, какво прави общинският кмет? За него е идеално. Казвам Ви: за него като кмет е идеално. Той съответно предлага свои хора като кмет – такъв е Законът, разбира се, общинският съвет на самата община обикновено го подкрепя. Защо? Защото, от опит ще Ви кажа, че над 90% от общинските кметове в България имат мнозинство в общинския съвет по различни причини. Нека да не се спирам на това защо защо става така, волята на общинския кмет в края на краищата се изпълнява. Това според мен е абсолютно недемократично над 200 души да нямат право да си изберат кмета, който да ги управлява, в съответното малко село. Затова Ви призовавам да помислим сериозно по този въпрос. Повярвайте ми, финансово на фиска на държавата няма да струва толкова пари,

Прекрасно е, когато населението избира със собствения си глас собствения си кмет, защото тогава вече имат право на място да му търсят сметка как управлява. А иначе, какво става сега? Те трябва да отидат до общинския кмет в съответното населено място – много често се случва така

Когато те си го избират, тогава, колеги, няма мърдане – избрали са си го! Както се казва: „Vox pópuli, vox déi“ – „Глас народен, глас божи!“

няма значение с колко жители е – 100, 200, 300 или повече, не би могъл да направи нищо без съгласието на общинския съвет и на общинския кмет, както и да ги избират. А един кметски наместник, независимо че е назначаем, извършва същата дейност. Звучи много добре хората да избират, съгласен съм, но какво променя това? По-добре дайте друга аргументация, защото

и да заблуждаваме, че, видите ли, като гласуваме точно това предложение, нещо би могло да се измени и ще направи нещо различно в малките населени места. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Христов. Има ли други реплики?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Атанасов, репликирам Ви, но ще кажа, че съм напълно съгласен с Вас. Господин Иванов,

Уважаеми господин Председателю, уважаеми господин Симеонов, уважаеми полковник Христов! Да, казвам го, тъй като и аз съм офицер. С голяма почит го казвам към него и винаги съм го уважавал. (Силен има огромна разлика от кметски наместник и пряко избран кмет от населението. Разберете го! Когато човек е пряко избран от населението – на Вас ли да обяснявам, които сте толкова опитни хора в този парламент, че тогава кметът има реална сила, за да може да поиска от общинския съвет и от общинския кмет съответно да се предоставят необходимите средства за населението. Защото населението в това населено място казва: „Ние нямаме кмет. Ние имаме назначен един чиновник от общинския кмет.“ Това е голямата разлика между пряко избрания кмет и кметския наместник, който чиста проба е един чиновник. Огромна е разликата, колеги! Огромна е разликата! Когато са пряко избрани, те имат силата да отидат при общинския кмет и да му кажат: „Господин кмете, аз като Вас съм пряко избран от народа, затова за моето село, така и така, имаме нужда от това и това.“ А в момента какво казва общинският кмет: „А, аз съм те назначил, нямаш право изобщо за апострофиране на моите решения.“ Така става реално по места. Разберете го!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

преговарящи с партия ВОЛЯ – явно да вземат решение как да гласуват. Призоваваме партия ВОЛЯ да гласува в подкрепа на това да се избират на малките населени места кметовете, а не да бъдат назначавани. Тук имаше спекулации – тази партия, онази партия ги назначава. Всяка от партиите, които спечелят местния вот, правят това и назначават кметове на кметства с оглед на политическия си интерес, личния си интерес или на пазарлъка, който е направен в общинския съвет за различните политически сили, за да може – дайте моя човек ще сложим на това село, пък Вашия ще го сложим на други и така ще Ви подкрепим предложението за кмета, което е недопустимо в ХХI век. Ние говорим за демокрация, говорим за това, че малките общности трябва да се самоуправляват и да имат човек, който да решава техните проблеми и да помага. Не е вярно, че зависи само от общинския бюджет

от общинския бюджет са предвидени бюджети и за кметствата, които те получават ежегодно и ги ползват за това да подобряват по някакъв начин живота на хората в селата. Другото, което искам да добавя.

Поради лошия факт от пандемията се стигна и до нещо добро. Много хора се завърнаха по селата, регистрираха се по настоящ адрес, за съжаление, не по постоянен, по настоящ адрес масово. Голяма част от тези хора живеят по селата и много от тези села, които в момента се водят под 350 души, реално може би са вече към 350, 500 или 600 човека. Това е факт и всеки от Вас го вижда ежедневно. Всеки може да пита кметовете по селата колко души записаха по настоящ адрес по време на пандемията.

не си сменя адресната регистрация поради този факт, но той живее там. Така че реално по селата хората са много повече, отколкото ги хваща статистиката. Ние трябва да осигурим наистина избрани хора на тази общност, които да се грижат за интересите на тези хора. По въпроса за това, което сме предложили – Закон за допитване, или така нареченият Закон за референдумите. Предложили сме да може българските граждани да имат право да се произнасят по въпроси,

Господин Ангелов, откъде ще им дойдат парите на тези кметове? Казахте току-що: какви средства могат да дойдат в едно кметство с 200, 300 или 400 души, освен това, което е заложено в общинския бюджет? Сега говорим за избори. Това, което правите в момента, точно това ще привлече все повече и повече хора да отидат да се регистрират заради самите избори. Вие отлично го знаете. Отлично го знаете това нещо! Дайте да не заблуждаваме хората сега! Замислете се наистина дали това искате да направите и не злоупотребявайте с това, че, видите ли, ще имат някакви особени средства. Не, средствата се приемат в общинския бюджет.

Защото, господин Ангелов, ще Ви кажа, че тази реплика, която преди малко беше направена от господин Христов, е точно обратният момент. Обикновено в големи градове, където нещата са на кантар кой ще спечели големите градове, процесът е точно обратен – от селата се регистрират в града. Типичен пример е Пловдив.

Дуплика – господин Ангелов, заповядайте. Колеги, благодаря за репликите. Господин Христов, аз мисля, че всички политически партии – и управляващи, и опозиция, трябва все пак да са си направили някакви изводи без значение, че една голяма част от тези, които протестират навън, са политически или други лица, но има и нормални граждани, които протестират за повече демокрация в България. Да си направим тези изводи и да гласуваме решения, които да показват повече демокрация, повече възможност за хората, защото дори в малко населено място от 200 човека наистина е важно кой ще е кметът, защото това са голямата част от населените места в България. Доводите, които извадихте, за това че нямало бюджет и нямало как да им дадат, то тогава защо правим избори за общински кметове? Има държавен бюджет, да назначим от правителството по един общински

да си изберат кмет, ако ще и на 15 души. Това е демокрацията! Ние живеем в демокрация в XXI век. Призовавам всички – колегите от ВОЛЯ, които ги агитират да не подкрепят това предложение, и колегите, които са от „Атака“ и са излезли от залата, и независимите, да се върнат обратно, призовавам и Вас от БСП – чух, че ще подкрепите, а дали ще го направите или не, ще видим,

Благодаря Ви, господин Председател. Ще кажа това, което исках да кажа преди малко, само че под формата на изказване. Нашата парламентарна група ще подкрепи това предложение, защото е било наше предложение назад във времето.

Моля за тишина и ред в залата! Господин Христов, не нарушавайте реда в залата, не Ви отива. Още веднъж апелирам за ред в залата, за да не се налага да налагам административни мерки! между кмета, който се назначава административно, и кмета, който се избира от хората. Мога да дам десетки примери от Старозагорско, тъй като господин Христов, който направи две реплики в посока... (Шум и реплики.) господин Ангелов, моля за тишина, не се чува ораторът!

Така че демократичността изисква да се избират кметовете на всички населени места без значение колко жители живеят, още повече че това не би струвало по-скъпо, не би оскъпило оскъпило по никакъв начин изборите. Аз не мога да разбера как партия, която твърди и има желание да се афишира като демократична партия, може да си служи с недемократични похвати и да ограничава правото на глас на хората, така че се замислете и чуйте какво Ви обясняват

разпоредба“. Гласували 182 народни представители: за 166, против 10, въздържали се 6. Предложението е прието. Подлагам на гласуване

предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители за създаването на нов параграф в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Комисията не подкрепя предложението. Гласували

Понеже все пак се занимаваме със сериозни работи, искам да Ви помоля, първо, да прегласуваме това последното предложение и, второ, ако бъде прието, тогава подложете на гласуване и заглавието на раздела, защото вече не е „Заключителна разпоредба“,

Подлагам на гласуване първо прегласуването на последната точка – създаването на нов параграф съгласно предложението на народния представител Искрен Веселинов и група народни представители. Гласували

Подлагам на прегласуване наименованието на раздела, който приехме да гласи „Заключителна разпоредба“, предложението е да бъде преименуван на „Заключителни разпоредби“. Режим на гласуване

и с това Изборният кодекс е приет. Честито! Обръщам се към народните представители, че гласувахме удължаване на дневния ред до приемането на следващите две точки, така че запазете хладнокръвие и останете на местата си.

предложение на народния представител Валентина Найденова: „§ 1. В § 1 от Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. Предложената нова ал. 3 придобива следния вид:

- 1.3. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, до размера на неусвоените средства, от тях могат да се използват, по реда на възникването им, за заплащане на незаплатена медицинска помощ до 31.12.2019 г. включително, отразена в годишните финансови отчети на договорните партньори, съгласно чл. 39. т. 2 от Закона за счетоводството, за: 1. Начислени „Вземания“ от лечебните заведения – договорни партньори на НЗОК; 2. Начислени „Задължения“ на НЗОК към доставчици на медицинска помощ, извършена в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност; 3. Други начислени „Непредвидени разходи“ от лечебните заведения – договорни партньори на НЗОК, свързани с извършената, но незаплатената медицинска помощ. 2. Предложената нова ал. 4 придобива следния вид: „(4) Извършената и начислена от лечебните заведения – договорни партньори на НЗОК, но неизплатена от НЗОК медицинска помощ по ал. 3, се определя и заплаща по ред, установен от министъра на здравеопазването.“

първото гласуване ние категорично споделихме в залата, че ще подкрепим този проектозакон, тъй като средства, предназначени за здравеопазването, винаги ще има нужда. Но не виждам тук господин Лазаров, който преди малко, може би преди 15 – 20 минути, много разпалено, съжалявам, че не го виждам, заяви тук от тази трибуна, че се чакат едни много важни закони. Искам да кажа на колегите от залата, които не са длъжни да познават проблемите на здравеопазването, че решението, което ще вземем днес, касае по-малко от 1% от годишния бюджет за здравеопазване и с нищо няма да промени нито състоянието на болничната мрежа, нито заплащането на медицинските кадри, нито извънредната ситуация, в която се намираме. Още повече, че това решение на практика е взето на парче, хвърля едни пари в здравеопазването и първите, които ще се възползват от него, това е ясно на всички, стана ясно при първото при първото обсъждане на Проектозакона, ще бъдат кредиторите на болниците, тъй като задълженията на болниците са огромни. Но аз призовавам всички колеги, подкрепяйки това решение, да се замислят – след четири години почти никакви промени в здравеопазването, говорене само помпозно, надявам се този път да не стигнем до такива фундаментални изказвания, както беше предишния път при първото обсъждане, за значимостта на здравната система. Сигурно няма да стигнем, да, и ако някой ден имаме възможност наистина да се обърнем към неговите реални проблеми, които не бяха решени тук, в тази зала, вече четири години, нито един от тях. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Михайлов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване неприетото предложение на народния представител Валентина Найденова. Гласували

Ние ще подкрепим това решение, но сме длъжни да Ви информираме за следното.

надхвърлят 2015 г.; и 2018 г. данните са само за първото тримесечие, ако се екстраполират, се връща на нивата от 2016 г. Това е първата странност. Първият извод, уважаеми колеги, системата на лимитите в здравеопазването не работи!

Е, сега ако не ми давате една минута да завърша… Казах, че ще гласуваме „за“. Обръщам внимание на проблеми, които ако не решим, ще си даваме по 150 милиона лева всеки три месеца.

Не виждам. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението „Заключителна разпоредба“. Гласували

Моля за внимание! Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в следващата Програма за работа на Народното събрание да бъдат включени следните допълнителни точки: Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения. Вносител – Даниела Дариткова от 10 септември 2020 г., като предлагам да стане точка първа за петък, 18 септември 2020 г., и Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Вносител – Даниела Дариткова от 10 септември 2020 г., като предлагам да стане точка втора за петък, 18 септември 2020 г. Моля, гласувайте.

Уважаеми народни представители, във връзка с предстоящия официален празник 22 септември – Ден на независимостта на България, неработен ден за цялата страна, предлагам Народното събрание да приеме решение, както следва: „РЕШЕНИЕ Народното събрание на основание чл. 48, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Редовното пленарно заседание на Народното събрание на 23 септември 2020 г., сряда, да започне в 13,00 ч.“ Режим на гласуване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е провокирано от това, че размерът, който предлагате Вие, първо, е крайно късно, крайно недостатъчен. Той не отговаря на потребностите на хората, които получават минимално дневно обезщетение. И искам да кажа нещо важно – Българската социалистическа партия е последователна в тези предложения, свързани с минималното дневно обезщетение. За съжаление, с определянето на бюджета на обществено осигуряване минималното дневно обезщетение за безработица всяка година бива замразявано и хората, които получават това минимално обезщетение за безработица, до момента получаваха около 180 лв. месечно. В момента това предложение, което се прави, хората, които получават това минимално обезщетение, ще получават около 252 лв., което означава, че е много по-нисък доход

от минималната работна заплата означават минимално дневно обезщетение в размер на 17 лв. Искам да подчертая нещо много важно. През месец май синдикати и работодатели се споразумяха по определени параметри за социално-икономическите мерки. и двете страни припознаха тази мярка за повишаване на минималното дневно обезщетение за безработица на 17 лв. За съжаление, в лицето на управляващите, крайно закъсняхте. Защото това предложение трябваше да бъде направено, когато ние го направихме по Закона за здравето, когато беше обявена извънредната епидемична обстановка. Правите го в края на годината и едва за три месеца. Така че, уважаеми дами и господа управляващи, поне уважете хората, които в момента са безработни ще посрещнат най-тежките зимни месеци с едно нормално минимално дневно обезщетение, което се равнява пак на сума, по-малка от прага на бедността, но близка до нея – на около 357 лв. В тази връзка се надявам да подкрепите нашето предложение, защото в мотивите Ви става ясно, че пари в бюджета на ние знаем, че ги има. Сумата, която е необходима, е в размер на 35 млн. лв., които ще отговорят на потребностите на хората, останали без работа, и получаващи такова минимално дневно обезщетение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Клисурска. Реплики? Няма. Изказване? Господин Адемов и господин Гьоков след това. Уважаеми дами и господа народни представители, нека да се опитаме да обясним за какво става въпрос всъщност – минимално обезщетение за безработица. Има законов текст, който казва, че той трябва да бъде 60% от среднодневното трудово възнаграждение или от среднодневния осигурителен доход. Това е законов текст. В момента с това предложение, въпреки че е антикризисна мярка, въпреки че е до края на годината, се нарушава този текст от Закона. И не само сега. Тези 12 лв., които се предлагат сега, са изчислени при друг минимален осигурителен доход, при друга минимална работна заплата, меко казано. Тоест, това, което се предлага сега, е някаква мярка, която търси баланс между това безработните с минимално обезщетение за безработица да търсят работа, а не да разчитат единствено и само на обезщетението за безработица. Да, но ако корона кризата продължи и след Нова година, ако пазарът на труда продължи да не предлага работни места, защото очакванията са безработицата към края на годината да бъде някъде около 8%, което означава, че тези хора ще останат на минимални нива на обезщетение, което ниво няма да отговаря на законовия текст, който сме записали всички ние, затова аз смятам, че предложението на колегите не изисква кой знае какъв финансов ресурс. С един милиард лева фонд „Безработица“ е подсигурен, знаете, с решение на Народното събрание. Мисля, че няма никакъв проблем това предложение да бъде подкрепено. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Адемов. Реплики? Не виждам. Господин Гьоков, надявам се да дойдете до трибуната, а не да чакате пак микрофонът да Ви се донесе там. Уважаеми господин Председател, по най-бързия начин ще кажа, каквото имам да казвам. Това предложение е част от мерките, с които да се подпомогнат засегнатите работещи, особено тези, които вече са освободени от работа или предстои да бъдат освободени от работа. Аз няма да коментирам ефекта от това, което предприема правителството като цяло, обезпечаване на хората, които остават без работа, да прекарат по-лесно тази криза. Само че няма как да не споделя усещането на голяма част от българите, че се харчат изключително много пари, а резултатите са слаби и бих казал незначителни. Този законопроект за изменение и допълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване е част от тези незначителни неща, които се правят в подкрепа на хората, останали без работа, безработните. Още повече, че част от всички тези записани тук предложения, трябваше да бъдат направени отдавна още при приемането на бюджета. Предлагат се промени, свързани с размера и срока на получаване на паричните обезщетения за безработица, които ще влязат в сила от 1 октомври 2020 г., и се предлага минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 на 12 лв. от 1 октомври 2020 г. 2020 г. От парламентарната група на „БСП за България“ твърдим, че посоката е вярна, но стъпките не са достатъчно смели. Аз направих изказване и аргументиране на това защо трябва да стане средно дневното обезщетение на 17 лв., още когато приемахме държавния бюджет на Аз сега няма да повтарям голяма част от мотивировката тогава, но ще кажа, че за да осигурим по-сериозна подкрепа и защита на социалното положение на безработните лица в условията на епидемията, от парламентарната група на „БСП за България“ отново предлагаме няколко неща, които ще защитя пред Вас. Вие предлагате минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 лв. на 12 лв. Това увеличение ще засегне 33 хиляди безработни лица, които са на минимално обезщетение. Каква е логиката на предложението Ви? Няма мотивировка за това в мотивите. Защо 12 лв.? защо да не са 13 лв. или 11 лв.? Защо пък да не са 17 лв.? Не пишете в мотивите си защо се спирате на 12 лв. Отделен е въпросът защо повече от една трета от безработните са с минималното обезщетение? Ако погледнем от друга страна това предложение, още в далечната 2008 г. – при Тройната коалиция, минималното обезщетение е било 151,20 лв., или 63% от минималната работна заплата. След дълги мъки при доброто управление на ГЕРБ в кавички, го направихте 189 лв., тоест стана 37% от минималната работна заплата. Много символично увеличение и далеч под нивото на официалната линия на бедност за 2020 г., и то 52% от това

17 лв. среднодневно, и 357 лв. месечно, пак ще сме под прага на бедност. Това е задължително, и то не като противоепидемиологична мярка за подпомагане, в подкрепа на хората, останали без препитание, а като логична стъпка. За да се следва логиката при определяне на размера на обезщетението, ще е справедливо, след като законово сме определили размера на обезщетението на 60% от средния осигурителен доход на лицето, да определим и долната граница на 60% от минималната работна заплата, или 17 лв. среднодневно. Друг мотив е, че с тези дребни стъпки, с които Вие вдигате обезщетението, обезсмисляте и мотивацията за необходимост въобще от осигуряване. Кой ще иска да му вземат да му вземат пари от заплатата и след това да получава такива ниски обезщетения, които са под прага на бедността?! Не ми се иска да влизам в подробности, но и не знам дали това е минало и през Националния

за да не остава съмнение в залата, че текстовете не са съгласувани и минали през Тристранния съвет, а това по закон трябва да се случи, когато имаме изменение в закона за съответния бюджет, държа да Ви уведомя, че са минали и са подкрепени единодушно и от работодателите, и от синдикатите.

обществено осигуряване беше такова, каквото е нашето предложение в момента. Аз не се съмнявам, че то е подкрепено единодушно от синдикати и работодатели, защото е логично. И искам да Ви кажа, че Вие, ако не подкрепите 17 лв. среднодневно обезщетение, което е абсолютно логично да стане, ние ще подкрепим 12 лв., защото то е все пак увеличение от 9 от 10 – 11 години управление на ГЕРБ е срамота да го правите това – да го държите на 53% от линията на бедност, то е смешно!

Господин Лазаров, овладейте нервите си, защото се предава и на останалите колеги! Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от парламентарната група на ГЕРБ подкрепяме предложението минималният размер на паричното обезщетение за безработица да бъде 12 лв., точно защото и политиката, която ние водим, е да намаляваме безработицата. Това, че в момента предлагаме да е 12 лв., е заради кризата, която всички знаем и всички сме запознати, но реално, знаете, какви бяха нивата на безработица преди да се появи кризата с COVID-19. Да, това предложение ще засегне около 30 хиляди човека. То не е закъсняло предложение, абсолютно навременно е и ние не подкрепяме предложението на опозицията да е 17 лв., защото това е едно почти двойно увеличение на тези средства,

Не виждам. Други изказвания има ли? Няма. Подлагам на гласуване неприетото предложение на народния представител Надя Клисурска-Жекова за ново съдържание в чл. 11. Гласували

в чл. 11. Гласували 97 народни представители: за 16, против 65, въздържали се 16. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста по вносител за § 1. Гласували

заглавието и предложението на госпожа Клисурска? Заповядайте, госпожо Клисурска. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението, което правим за изменение в Преходната разпоредба на Кодекса за социално осигуряване, е направено пак във връзка със социално икономическите мерки, които бяха половинчати и които бяха въведени в Закона за здравето. Тогава, както си спомняте, в Кодекса на труда взехме решение хората, които през тази календарна година са ползвали 30 работни дни неплатен отпуск, през тази година 60 дни да им се зачита за трудов стаж, защото доста родители, доста хора ползваха тази възможност, за да се предпазят от коронавируса. За съжаление, в Кодекса за социално осигуряване – в чл. 54, ал. 2, т. 3, има хипотеза, която регламентира правото за придобиване на парично обезщетение за безработица.

НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: За да има право човек да получава парично обезщетение за безработица, той трябва да се е осигурявал 12 месеца в последните 18 календарни месеца. За съжаление, 2020 г. беше критична година и много хора останаха без работа. Само в рамките на тримесечния период – март, април и май, безработните се увеличиха с още

За съжаление, най-вероятно – и такова е нашето предложение, в момента то си кореспондира именно с онова изменение. Хората, които през тази календарна година… Защото одеве госпожа Захариева, когато коментираше Вашата мярка, тя е в рамките на 2020 г. Мярката за 60-те дни неплатен отпуск, който да се зачита за трудов стаж, е в рамките на 2020 г. Такова е и предложението ни. Неслучайно не сме употребили цифра в нашето предложение. Напротив, то си кореспондира с чл. 160 от Кодекса на труда, който регламентира кое време се признава за трудов стаж. Никъде не сме записали дните. Така че и на тези хора, които няма да получат право на парично обезщетение и които през тази година са ползвали неплатен отпуск 60 дни, нека да им дадем правото да получат парично обезщетение за безработица. Защото вчера в Комисията – и аз ще го кажа това, представителите на Министерството на труда и социалната политика казаха, че хората действително имат възможност в 18 календарни месеца да се осигуряват 12 Но има хипотези – и такъв въпрос беше зададен на Министерството: има ли хора, които не са получили такова право? Да, има, те са малко и нека отговорим на тази потребност като една добра социално-икономическа мярка. Както виждате, предложението ни важи точно във връзка с Вашето предложение, което направихте за изменение на Кодекса на труда с тази идея, хората, които са ползвали по-голям неплатен отпуск и нямат тези 12 месеца, 12 месеца, необходими им за право на парично обезщетение, да получат такова право поне до края на 2020 г., която беше критична, която беше крайно социално несправедлива към определени социални групи. Така че се надявам да го подкрепите. Това на бюджета няма да коства почти никакви суми, защото хората действително са малко. Предлагам на Вашето внимание заглавието на раздела „Преходни и заключителни разпоредби“ да бъде „Преходни разпоредби“. Преходни и заключителни разпоредби.

на гласуване. Гласували 105 народни представители: за 105, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Подлагам на гласуване неприетото предложение на народния представител Надя Клисурска и група народни представители. Гласували

отпуснати с начална дата от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. включително, се изплащат за срок 7 месеца. (2) Срокът по ал. 1 се прилага и за паричните обезщетения за безработица по чл. 54б,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението, което правим, отново е от онези предложения по социално-икономическите мерки, за които синдикати и работодатели още през май месец постигнаха споразумение. За мен това е несправедливост, която отнема правото на хората, които са се осигурявали чинно, които 12 месеца имат осигуряване по фонд „Безработица“ в рамките на 18 календарни месеца – само защото са се възползвали от това право в рамките на три години, те получават минималното обезщетение за безработица. Това именно е хипотезата на чл. 54б, ал. 4. 4. С Вашето предложение в момента Вие правите увеличаване на срока, в който те ще получават минимално обезщетение за безработица, защото в текста на Кодекса на труда действително е регламентирано всички тези хора да получават такова минимално обезщетение. Нашето предложение е всички хора, които внасят осигуровки на база на своите възнаграждения, които са отработили тези 12 календарни месеца, които са се осигурявали в рамките на 18 календарни месеца, да получават право на обезщетение по общия ред, а именно 60% от възнаграждението, за което са се осигурявали. осигурявали. В потвърждение на моята хипотеза искам да Ви кажа, че когато се изчислява правото на парично обезщетение за безработица, се взема доходът на човека в рамките на 24 календарни месеца назад. Така че всичките тези хора ще получат адекватното си възнаграждение, за което са се осигурявали в рамките на месеците, които са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване. Нека да не им отнемаме правото на нормалното обезщетение, което им се полага. В подкрепа на това предложение, което отправям – не само синдикати и работодатели, а и във връзка със социално-икономическата криза апелирам да обърнете внимание на това предложение, защото в момента действително безработните, които в рамките на три години са ползвали такова обезщетение за безработица, са се увеличили, и те се увеличиха поради корона кризата, поради това, че предприятията спряха да работят. да работят. В хипотезите, в които Вие предлагате, ще получават минималното обезщетение за безработица, а да речем, те са се осигурявали на много по-високи осигурителни прагове, които им дават много по-различни права. Още повече че и омбудсманът на България отправи такъв апел към нас, като народни представители, с едно писмо в средата на годината по отношение на социално-икономическите мерки, и това беше едно от нейните предложения. Така че единствено в ръцете на мнозинството седи волята и решението да вземем това предложение предвид, да гласуваме за него „за“, а когато тръгнем да се борим с това, което госпожа Захариева каза – да създаваме такава възможност, че пазарът на труда да има раздвижване, за съжаление, в момента не влизаме в такива икономически месеци, тогава можем да помислим за връщане на някакви текстове и друг ред, който да се прилага по чл. 54б, ал. 4. Във връзка с всичко, което казах, моля да преразгледате Вашето отношение към тази точка, да ни подкрепите в това предложение – да отпадне § 2,

Иначе похвално е, че увеличавате срока за получаване на паричното обезщетение за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от три години от предходното ползване, от четири на и през тези седем месеца да получава минималното обезщетение. Аз казвам, че е похвално и че ние ще го подкрепим, защото, сега ще го повторя, е крачка в правилната посока. Само че ние Ви предлагаме нещо друго – въобще да отпадне този период.

обезщетение. Ограничението за получаване на пълното обезщетение беше въведено, за да не се злоупотребява от страна на работодателите и на безработните с правото на обезщетение за безработица, но това беше при икономическия подем, при подем на икономиката. Сега обаче, като сме се събрали тук да говорим за подпомагане на хората, които изпадат в тежко социално положение вследствие на кризата, си мисля, че говорим за съвсем други неща. В момента над 230 000 българи са безработни, по-точно 232 975 човека над 73 000 повече от 2019 г. 7,5% е безработицата и тя ще расте. Доктор Адемов направи прогноза, че ще стигне към 8%. Моята е далеч по-песимистична – смятам, че ще стигне към 9% до края на годината вследствие на освобождаване на работниците от сезонната заетост и така нататък. Голяма част от тези хора нямат право на пълно обезщетение точно заради това ограничение в чл. 54б, заради този тригодишен период.

могат хората да бъдат – не точно принуждавани, а приканвани да започват по-бързо работа и да не се възползват от обезщетението за безработица. Но сега не е такъв моментът. Това е Това е продиктувало нашите предложения и аз Ви моля да поразмислите, въпреки че от реакциите, които чувам от залата, не очаквам такова нещо. Но Ви моля – все пак помислете и дайте да го направим, защото хората го заслужават, те си плащат осигуровките. И само когато могат да получават адекватни обезщетения, тогава с удоволствие ще си плащат осигуровките. Иначе ще ги гоним и ще ги преследваме за тези осигуровки. Помислете отново за какво става въпрос. Благодаря Ви. Реплики има ли? Не виждам желаещи. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване неподкрепения от Комисията текст на предложението на госпожа Надя Клисурска

2 да отпадне. Гласували 104 народни представители: за 17, против 73, въздържали се 14. Предложението не е прието.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Ние от Патриотите щяхме да подкрепим това разумно предложение на БСП, но

от Кодекса за социално осигуряване има действие и за лицата, чието осигуряване е прекратено към датата на влизане в сила на този закон, ако прекратяването е през 2020 г., в резултат на мерките и ограниченията във връзка с пандемията от COVID-19.

Оттегляте го, благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Досега обсъждахме и говорехме за обезщетения, за осигуровки и изведнъж – за пореден път, по най-порочния начин, се появява един текст, който касае напълно различна материя. Това е практика в законодателния процес на това Народно събрание – напълно порочно. На първо място, предложението е внесено в нарушение и на Правилника, и на законодателството, но този път е надминало и себе си, защото става въпрос за удължаване на един срок, който вече е изтекъл. Този срок е изтекъл на 12 септември, а днес ние ще гласуваме неговото удължаване. Смятам, че по-порочно предложение от това няма как да има. Мога да му дам много характеристики. Бих предложил на вносителката да го оттегли – знам, че няма да го направи. Апелирам към Вас да не го гласувате, защото то няма да реши никакви проблеми, а ще създаде много по-големи проблеми. По отношение същността на предложението. Става въпрос за една промяна в Закона за акцизите и данъчните складове, която беше приета в края на 2019 г. с мотивите на вносителите, че трябва да се реши един сериозен проблем с отклоненията от облагане на акцизни стоки във фирмите, които са получили разрешение за освобождаване от акциз – крайни потребители.

да направи наредба за въвеждане на тези изисквания за контрол, както и да промени Правилника за приложение на Закона за акцизите и данъчните складове. Да, но Министерството на финансите не е изпълнило това наше разпореждане със Закона и вместо на 30 март Наредбата и Правилникът са издадени на 12 юни. Изискването на Закона е в тримесечен срок всички, освободени от акциз крайни потребители, да преведат своята дейност в изискванията на Закона. Срокът е 12 септември. Ако до 12 септември има такива потребители, които не са въвели тези изисквания, то те трябва да бъдат санкционирани. Явно има такива, беше добре тук някой да каже кои са тези дружества, които не са изпълнили Закона и в крайна сметка, колеги, става въпрос за акцизни стоки. Всички много добре разбираме колко е сериозен проблемът. И така – с лека ръка, между другото, накрая в днешната тема, която разискваме, ако може тихомълком този текст да мине. Призовавам Ви, не го подкрепяйте! Бъдете уверени, че ще има много сериозни проблеми във връзка с този текст, затова като отговорни народни представители, макар и да е къс хоризонтът на този парламент,

за периода 23 – 25 септември 2020 г. могат да се правят до 18,00 ч. в понеделник, 21 септември 2020 г.

с който приетият от Народното събрание на 3 септември 2020 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата Комисия по правни въпроси да докладва пред народните представители Указа на президента и мотивите към него. Съобщения за парламентарен контрол на 18 септември 2020 г., петък: 1. Заместник министър-председателят Томислав Дончев ще отговори на едно питане от народните представители Драгомир Стойнев, Антон Кутев и Крум Зарков. 2. Министърът на финансите Кирил Ананиев ще отговори на два въпроса от народните представители Валентина Найденова; и Димитър Бойчев. 3. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народните представители Таско Ерменков и Васил Антонов. 4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на един въпрос от народния представител Кристина Сидорова. 5. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на два въпроса от народния представител Радостин Танев и на едно питане от народните представители Любомир Бонев, Кристина Сидорова и Иван Валентинов Иванов.

министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Явор Божанков; - министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на два въпроса от народните представители Стефан Апостолов; и Георги Михайлов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на едно питане от народните представители Любомир Бонев, Никола Динков, Радослав Стойчев и Николай Иванов. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.